Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Poštovane zastupnice i zastupnici. Predloženim Zakonom o privremenom uzdržavanju po prvi se puta cjelovitim zasebnim propisom uređuje područje privremenog uzdržavanja djece, kao institut zaštite djetetovog zakonskog prava na uzdržavanje sukladno suvremenoj europskoj zakonodavnoj praksi. Predmetna materija trenutno je uređena u nekoliko članaka važećeg Obiteljskog zakona. zbog nedorečenosti tih odredbi, nedovoljno jasno definiranih pretpostavki za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje, nejasnih odredbi o trajanju i visini tog prava, te nedovoljno definiranog postupka povrata isplaćenih sredstava od strane obveznika uzdržavanja pristupilo se izradi potpuno novog zakona koji će detaljno urediti navedeno područje. Predloženim zakonom se sustavnije, jasnije i potpunije uređuje institut privremenog uzdržavanja uvažajući probleme koji su se javili u praksi u primjeni tog instituta. Nedorečenost odredbi koje određuju privremeno uzdržavanje u važećem Obiteljskom zakonu omogućila je manipulacija od strane obveznika uzdržavanja koji su djelomičnim uplatama od samo nekoliko kuna mogli uskratiti djetetu pravo na privremeno uzdržavanje. U tom slučaju dijete je bilo primorano ponovno čekati protek vremena određen zakonom da ponovno zatraži privremeno uzdržavanje. Zakonom koji se pred vama nalazi spriječiti će se ovakve manipulacije. Naime, sukladno ovom zakonu djetetu se priznaje pravo na privremeno uzdržavanje i kod djelomičnog plaćanja uzdržavanja odnosno obveznik uzdržavanja više neće moći jednokratnim djelomičnim uplatama uzdržavanja sprječavati dijete u ostvarivanju prava na privremeno uzdržavanje. Zakonom se ujedno skraćuje rok koji mora proteći od donošenja pravomoćne presude o uzdržavanju do podnošenja zahtjeva za privremeno uzdržavanje sa 7 mjeseci na 3 mjeseca uz obvezno pokretanje ovršnog postupka. Nadalje, ovim zakonom rješava se još jedan gorući problem vezan za institut privremenog uzdržavanja, nemogućnost povrata isplaćenih sredstava u državni proračun. Naime, sukladno važećem Obiteljskom zakonu nakon što je centar isplatio privremeno uzdržavanje Državno odvjetništvo bilo je dužno pokrenuti sudski postupak protiv obveznika uzdržavanja za povrat isplaćenih sredstava. Ovi postupci su bili spori i dugotrajni a kada presuda koja je donesena u takvom postupku postane pravomoćna tek tada se u ovršnom postupku Republika Hrvatska naplaćuje na imovini obveznika uzdržavanja. Kako bi se riješio ovaj problem dugotrajnosti i neefikasnosti postupaka povrata sredstava ovim se zakonom po prvi put jasno i detaljno definira postupak vraćanja isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja na način da Republika Hrvatska samom isplatom privremenog uzdržavanja stupa u pravni položaj djeteta i na nju prelaze tražbine uzdržavanja u visini isplaćenog iznosa sa svim sporednim pravima. Naime, sukladno predloženom zakonu umjesto dugotrajnih sudskih postupaka Centar za socijalnu skrb svakih godinu dana donosi rješenje kojim nalaže obvezniku uzdržavanja da vrati Republici Hrvatskoj sredstva koja su isplaćena temeljem privremenog uzdržavanja. Ovo rješenje je ovršna isprava temeljem koje je nadležno Državno odvjetništvo vodi ovršni postupak za naplatu isplaćenih sredstava privremenog uzdržavanja u korist državnog proračuna. Naime, potrebno je naglasiti da se iz proračuna Republike Hrvatske godišnje za privremeno uzdržavanje djece utroši oko 29 milijuna kuna a pravo Republike Hrvatske da predmetna sredstva naplati od stvarnih obveznika uzdržavanja ostaje neostvarena upravo radi nedovoljno definiranog postupka povrata predmetnih sredstava. Također predmetnim zakonom se po prvi put definira nadzor nad provedbom zakona, vođenja očevidnika svih rješenja o priznavanju prava na privremeno uzdržavanje, obveza usklađivanja iznosa privremenog uzdržavanja u slučaju promjene osnovice za njegovo određivanje, naknada štete te prekršajne odredbe u slučaju nepoštivanja zakona. Važno je dodatno napomenuti da su odredbe u obvezi Centra za socijalnu skrb da pokrene kazneni postupak protiv obveznika uzdržavanja koji ne plaća uzdržavanje sukladno pravomoćnoj presudi ostale sastavni dio Obiteljskog zakona. U odnosu na Prijedlog zakona o privremenom uzdržavanju Konačni prijedlog sadrži nekoliko izmjena a svima im je zajedničko to što su usmjerene na postizanje još veće razine zaštite prava i interesa djeteta. Tako se u konačnom prijedlogu zakona redefinirane odredbe o uzimanju u obzir uzdržavanja koje dijete prima od bake i djeda. Naime propisano da je prilikom ostvarivanja privremenog uzdržavanja potrebno učiniti vjerojatnim da baka i djed po roditelju koji ne plaća uzdržavanje ne doprinose djetetovom uzdržavanju barem u visini iznosi privremenog uzdržavanja za razliku od odredbe prijedloga zakona kojom je bilo propisano da je potrebno učiniti vjerojatnim da baka i djed nisu u mogućnosti plaćati uzdržavanje u visini iznosa privremenog uzdržavanja. Na ovaj način postupa se u interesu djeteta obzirom da se njegovo pravo na privremeno uzdržavanje ne čini ovisnim od mogućnosti bake i djeda da doprinose njegovom uzdržavanju već o njihovom stvarnom doprinosu. Naime baka i djed po roditelju koji ne plaća uzdržavanje dužni su uzdržavati dijete što nije novina u našem obiteljsko-pravnom uređenju i tako funkcionira već godinama. Sukladno tome ovom odredbom osigurava se da Republika Hrvatska plaćanjem privremenog uzdržavanja nadomješta obvezu roditelja na plaćanje uzdržavanja samo ako to u međuvremenu već nisu sukladno svojoj zakonskoj odredbi učinili baka i djed po tom roditelju. U konačnom prijedlogu zakona uklonjene su odredbe prema kojima pravo na privremeno uzdržavanje nema dijete koje s obveznikom uzdržavanja živi u istom kućanstvu. Prilikom utvrđivanja obveze uzdržavanja i same visine tog uzdržavanja u ovršnoj ispravi uzima se u obzir okolnost živi li obveznik uzdržavanja u kućanstvu na koje se odnosi obveza uzdržavanja pa stoga nema razloga da pravo na privremeno uzdržavanje bude uskraćeno djetetu samom činjenicom da s obveznikom plaćanja uzdržavanja živi Također radi zaštite interesa djeteta izmijenjena je i odredba o prvenstvenom redu prilikom ovrhe tražbine Republike Hrvatske prema obvezniku uzdržavanja na način da je definirano da ostvarivanja ove tražbine ima prednost u naplati pred svim ostalim tražbinama koje se ostvaruju na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima primanjima osim pred tražbinom uzdržavanja djeteta. Na ovaj način osigurava se da tražbina uzdržavanje djeteta ima apsolutnu prednost u prisilnoj naplati pred svim ostalim tražbinama tog dužnika. Brisana je i odredba kojom je bilo propisano da će Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti preispitati rješenja o privremenom uzdržavanju donesena je prema prijašnjim zakonima obzirom da se ova odredba pokazala spornom sa gledišta zaštite stečajnih prava. Usvajanjem ovog zakona učiniti će se značajni koraci ponajprije prema jačoj i efikasnijom zaštiti prava djeteta na uzdržavanje, omogućiti će se jedinstveno postupanje centara za socijalnu skrb i državnih odvjetništava te znatno olakšati određivanje privremenog uzdržavanja kao i postupak povrata iznosa isplaćenog privremenog uzdržavanja Budući da su u Obiteljskom zakonu koji stupa na snagu 1. rujna 2014. godine izostavljene odredbe o privremenom uzdržavanju kako ne bi došlo do pravne praznine u uređenju ovog područja predviđeno je istovremeno stupanje na snagu i Zakona o privremenom uzdržavanju. Slijedom svega navedenog pozivam vas da podržite Konačni prijedlog Zakona o privremenom uzdržavanju. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi je klub Hrvatskih laburista i kolega Nenad Pleše.

da pozdravim i potpredsjednicu i predsjednika Hrvatskog sabora, zamjenicu ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je Zakon o privremenom uzdržavanju u drugom čitanju u kojem su neki članci promijenjeni, jasnije napisani ili pojašnjeni, a svakako se radi o povećavanju prava djeteta. Ovaj zakon je kao produkt Obiteljskog zakona, a donesen kao poseban propis zbog toga da jače i efikasnije zaštiti prava djeteta. Stupa na snagu s 1. rujnom isto kao i Obiteljski zakon. Nadam se da će to tako i biti s obzirom i na tumačenje Ustavnog suda vezano uz Obiteljski zakon. Ovim zakonom se kaže da pravo djeteta na uzdržavanje ako obveznik uzdržavanja dulje od 3 mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnog postupka radi uzdržavanja ne izvršava svoju obavezu. Tada ovim zakonom država na sebe preuzima obavezu koju imaju roditelji, a to je obaveza uzdržavanja svoje djece. Vrlo često u životu dolazi do rastave gdje je dijete onda dodijeljeno jednom roditelju, a ovo drugo ne ispunjava obaveze uzdržavanja svoga djeteta. U 2010. godini takve djece je bilo 40 000, 2012. 2012. 60 000, nisam našao podatak za 2014. godinu ali možemo pretpostaviti da taj broj samo raste. Alimentacija koja je određena u brakorazvodnim parnicama obaveza je jednog od roditelja. To nije obaveza bake ni djedova, a bake i djedovi su posebna priča u ovoj priči jer od prava da viđaju dijete odnosno unuka dobivaju obavezu da zbog neodgovornosti svoje djece preuzimaju obavezu uzdržavanja na sebe. Tamo gdje djede i bake mogu tu obavezu izdržavati mislim da uopće nije to upitno, međutim upitno je onda kada djede i bake s obzirom na situaciju i standard u kojem se nalaze ne mogu izvršavati tu obavezu. Roditelj kod kojeg dijete živi tada tuži baku i djedu da se odredi njihova visina obveze, ako je vjerodostojno vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je ovim zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja. Ako bake i djede izbjegavaju tu obavezu ide se na ovršni postupak itd. i na taj način se postupak prava na privremeno uzdržavanje produžuje. Na kraju država preuzima obavezu uzdržavanja. Ako se znači 3 mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnog postupka ne izvršava obaveza, država tu uskače i do 3 godine vrši obavezu uzdržavanja djeteta. U Republici Hrvatskoj imamo 3700 korisnika koji trenutno koriste pravo na privremeno uzdržavanje. Godišnje se utroši 29 milijuna kuna. Sve to zajedno ostaje nenaplaćeno, država ne može naplatiti i stoga je i ovaj zakon da se pojednostavi vraćanje sredstava u državni proračun. Jedino što mene malo tu muči, što se događa tada kada obveznici ne mogu vraćati, nemaju mogućnosti, nemaju prihoda, nemaj imovine di bi vraćali novac koji je korišten za privremeno uzdržavanje. Kako će se onda država od toga naplatiti? Svakako ćemo podržati Klub zastupnika Hrvatskih laburista ovaj zakon. Nadamo se da će zaživjeti u cijeloj svojoj strukturi i praksi, a želja mi je da broj korisnika prava na privremeno uzdržavanje bude što manji, a ne što veći. Hvala.

Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene kolegice i kolege naravno, kao što ćemo danas čuti bake i djedovi budući. Pred nama je danas Konači prijedlog zakona o privremenom uzdržavanju koji je vezan na Obiteljski zakon i poziva se na Obiteljski zakon. Pretpostavljamo da se poziva na prijedlog novog Obiteljskog zakona koji je eto nedavno Ustavni sud morao pa neću srušiti, da ne bi to tako grubo i povredljivo zvučalo prema Ministarstvu socijalne skrbi, ali je naprosto reklo da nije u redu i to ovaj čas se radi samo o završnim odredbama, a i neke od završnih odredbi su vezane upravo na ovaj zakon. Pa tu se pokazuje da nije dobro raditi brzopleto, šlampavo nego da treba raditi mudro i pokazuje se još jedanputa da nas život uči, odnosno stvarni život, realnost u kojoj živimo, da je ta realnost puno složenija od svih ovih naših formiranih propisa, raznih članaka i da čovjek kad ima iskustvo u realnom životu i na žalost onaj tko se susreće sa nekim od ovih stanja ovog realnog života tada može možda puno lakše i napisati neke članke zakona koji se mogu lakše provoditi i koje budu provodljive, a da ne budu na štetu nikoga u obitelji. Ovaj čas ovdje se radi o zakonu kojem bi trebali se prvenstveno zaštititi djecu. I ovom Hrvatskom saboru, a i inače u životu jako se puno želimo pozivati na našu ljubav, odgovornost prema djeci, na to da su nam djeca sve, da eto za djecu vrijedi živjeti. I ja se s tim slažem. I zaista mislim da ipak u većini slučajeva u obiteljima i jesu djeca onaj centar zbog kojeg vrijedi živjeti, kojeg vrijedi odgajati, kojem se vrijedi posvetiti i naprosto njega se iskonski voli. Tu ljubav ne možemo niti narediti prema djeci, ne možemo je ni jednim člankom propisati. A na žalost postoje situacije kad se i to mora. Pa u skladu sa Konvencijama o pravima djeteta u kojoj se navodi da dijete ima pravo na životni standard primjeren djetetovim tjelesnim, duševnim, duhovnim čudoredom i društvenom razvoju, a roditelji su ti koji su prije svih odgovorni osigurati unutar svojih sposobnosti i novčanih mogućnosti životne uvjete nužne za djetetov razvoj. Da, tu ću malo zastati. Zaista pa kod vjernika, kažem kod nas vjernika jer pretpostavljam da ovdje postoje ljudi koji su ateisti i ne vjeruju, ali je to možda i kod njih. Na neki način se kaže da se to jedno povjerenje unutar obitelji i ta neka obiteljska ljubav treba izraziti onda kad su situacije teške, kad nema novaca, kad treba prebroditi nešto i da se to može. Međutim, eto opet nas život uči da to nije tako jednostavno. Prvenstveno bez posla ostaju roditelji djece. I sad oni su bez posla, ne primaju plaću. Govori se o problemima, znači nezaposlenosti a što taj problem implicira sve one probleme koja moraju ispaštati i djeca. Jer vrlo često dolazi do raspada bračnih zajednica. Znamo i sami da imamo više razvoda nego što imamo vjenčanja, da ima manje rođene djece nego što ima umrlih moram reći da cijela situacija u stvarnosti ne čini se lijepa. Obiteljskim zakonom propisana je dužnost roditelja da uzdržava svoje malodobno dijete, dijete koje se školuje, a i godinu dana nakon školovanja ako se ne može dijete zaposliti. Danas djeca žive sa svojim roditeljima a i preko tridesete u zajedničkom domaćinstvu i zajedničkom kućanstvu iz jednostavnog razloga jer eto nemaju ni oni posla. Vidimo i sami što nam govore brojke, neću reći da su uvijek statistike ljudi ali na žalost tako je. Mladi odlaze, a ovi drugi nemaju posao kao i njihovi roditelji i jedino im je sigurnost da ostanu na neki način u zajednici sa svojim roditeljima. Obiteljski zakon od 2003. godine uveo je institut privremenog uzdržavanja i tim zakonom se određuje da ovo pravo pripada djetetu, ako roditelj obveznik uzdržavanje ne udovoljava svojoj obvezi duže od 6 mjeseci neprekidno ili ako nije platio obvezni iznos za 6 mjeseci s prekidima unutar razdoblja od 7 mjeseci. Roditelji koji žive sa djetetom u tom vremenskom roku podnosi zahtjev za privremeno uzdržavanje kod Centra za socijalnu skrb i to čini Centar za socijalnu skrb po službenoj dužnosti. Kako su često prisutna izbjegavanja plaćanja obveza uzdržavanja novi Obiteljski zakon predvidio je da se privremeno uzdržavanje uredi posebnim zakonom o kojem sada kao konačnom prijedlogu raspravljamo. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice ponovo ćemo kao i u prvom čitanju predložiti neke izmjene i dati primjedbe na konačni prijedlog ovog zakona sa namjerom da se donese zakon koji će biti provediv. Jer u vrijeme sve većeg broja kao što sam već navela i razvoda i sklapanja izvanbračnih zajednica za koje nemamo podatke koliko se one raspadaju, u vrijeme ove ekonomske krize i sveopće nezaposlenosti ima sve više djece prema kojima se primjenjuje institut privremenog uzdržavanja. Kao i u prvom čitanju upozorit ćemo na članak broj 7. ovog zakona. Članak broj 7. ovog zakona govori da pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje sa djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave u cijelosti ili djelomično i ako se učini vjerojatnim. Molim vas, ovo ćemo ponovo podcrtati ovo vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovom uzdržavanju. Evo došli smo do još jednog dijela, a to su baka i djed. Baka i djed u našim životima svakog od nas ovdje gajimo prema njima jednu posebnu ljubav, a i oni prema svojim unucima. Ali i baka i djed su danas siromašni, jer baka i djed jedva sa svojim mirovinama ako ju imaju preživljavaju ovaj život. Ali baka i djed uvijek će naći neku kunu za svoju unuku ili unuka, hoće. Nama u Hrvatskoj demokratskoj zajednici zaista ovim člankom 7. stavkom 2. pogotovo se odnosi na to da će unuka ili unuk po službenoj dužnosti morati tužiti tog baku i djeda kako bi oni u stvarnosti preuzeli izvršenje uzdržavanja zbog toga jer neki sin ili kćer to ne žele ili ne mogu, sad tu ima raznih mogućnosti. No, govorili smo sada o tom stavku 2. jer je on zaista i zbunjujući u odnosu na ovaj stavak 1. Ispada da su baka i djed u odgovornijem položaju nego što je roditelj, obveznik uzdržavanja prema ovršnom naslovu, jer bi baka i djed trebali doprinositi za uzdržavanje bez odluke suda. Opet će se događati da će svaki službenik u svakom centru imati drugačiju ocjenu i da će se svakom drugačije činiti nešto vjerojatnim. Djed i baka mogu biti obveznici uzdržavanja na temelju sudske odluke jer tek tada u slučaju neplaćanja te obveze može se pokrenuti ovršni postupak i nakon toga može se pokrenuti i postupak ostvarivanja prava na privremeno uzdržavanje. Postoji mogućnost da se rok u kojem se 6. mjeseci odnosno 7. smanjuje na 3., znatno produžiti, ako se nakon neuspjele ovrhe prema roditelju pokreće postupak obveze prema baki i djedu nakon kojeg slijedi ovrha prema njima pa tek onda privremeno uzdržavanje. Na neki način stječe se dojam da država će učiniti sve, da će uključiti i baku i djeda, ne znam, možda se desi da u nekoj izmjeni budu tu i stric i strina i ne znam svi drugi prije nego što se uključi država u privremeno uzdržavanje. Takve formulacije dovode do zaključka da su potrebni ovršni prijedlozi i protiv roditelja koji ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja, zatim sudski postupak za utvrđivanje obveze od strane djeda i bake i ovršni postupak prema njima ukoliko ne izvršavaju svoju obvezu. Pa se tek onda stječu uvjeti za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje. To neće dovesti svakako do skraćivanja roka na 3 mjeseca nego do znatnijeg produžavanja već postojećeg roka. U Obiteljskom zakonu za koji smatramo da nije na snazi i neće biti jer Ustavni sud je rekao svoje i novom i starom načelno je određena međugeneracijska solidarnost. Ali ako novčana obveza nije određena i odrediva sudskom odlukom onda su moguća različita tumačenja. Uvodi se da dijete mora imati posebnog skrbnika ako se pokreće postupak po službenoj dužnosti. Tada nije potrebno jer ga pokreću socijalni radnici pred Obiteljskim sudom. A ovakvo rješenje odugovlači postupak i poskupljenje. Posebni skrbnici će biti zaposlenici budućeg Centra za posebno skrbništvo za koje se nakon navedene odluke Ustavnog suda ne zna kada i pod kojim uvjetima će početi raditi. U članku 15. izrijekom stoji da će se saslušati obveznik uzdržavanja u postupku osim ako bi to odugovlačilo postupak. Svaka stranka ima pravo biti upoznata sa postupkom koji se vodi, ima pravo davati prijedloge i dokaze i iznijeti žalbu u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku i time se krši članak 26. Ustava RH u kojem je određeno da su sve osobe jednake pred sudom i drugim tijelima javne ovlasti. Pa onda mi u klubu predlažemo da se taj članak briše jer navedene stranke u postupku U članku 27. navode se obveze prema Centru za socijalnu skrb koji nisu u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi jer povrat sredstava u državni proračun nije u nadležnosti centara za socijalnu skrb. Smatramo da su prijedlozi opravdani, u cilju su pojednostavljenja zakona kako bi zaštitio djecu radi koje se i donosi. Mi ćemo u ime kluba podnijeti dva amandmana. I ono što bih ja htjela sad na kraju reći iščitavajući Obiteljski zakon, ali evo i ovaj zakon, i slušajući danas našu predlagateljicu ne samo da stječemo dojam, ja mislim većina nas, nego i u javnosti, to je toliko nerazumljivo, toliko puno rečenica, toliko puno riječi nerazumljivih, ja vjerujem da bi jedan ovakav zakon pa i Obiteljski zakon trebao biti takav da ga mogu razumjeti svi pa i baka i djeda o kojima se ovdje radi jer vjerujem da njima danas kad ovo slušaju nije uopće jasno o čemu se radi, osim da će se prije njih ovršiti nego što će država izvršiti obvezu privremenog uzdržavanja. To će jedino shvatiti. Što se želi takvim kompliciranjem, takvim megalomanskim člancima kad svaki zakon treba biti takav da je razumljiv svima pa čak ako i dijete u osnovnoj školi pročita članak trebao bi ga razumjeti. Ovdje zaista nije ništa razumljivo. A osim toga danas govorimo o zakonu koji se poziva na novi Obiteljski zakon koji je pak Ustavni sud srušio i kad ćemo se naći i govoriti o nečemu što zaista ima početak, kraj, glavu i rep? Bez obzira na dobre možda namjere i na sve ostalo ali treba se stvari pojednostaviti, trebaju biti razumljive, trebaju biti takve da se skraćuje postupak, a ne da ga što je moguće više odugovlačimo. Hvala vam lijepo. Hvala i vama. Na redu je klub Hrvatske stranke umirovljenika i poštovana Ne, ne sve je u redu. Složene su prijavnice bile redom kojim sam ja počeo čitati, a prijava je bila na drugi način. Hrvatska narodna stranka i poštovana zastupnica Sonja König. **König, Sonja

Hvala lijepa poštovani predsjedniče našeg Sabora, poštovana zamjenice ministre sa suradnicom, kolege i kolegice. …/Upadica se ne čuje./… U međuvremenu ispravljam, hvala lijepa. Sve u redu. Evo, ideja i cilj predloženo Zakona o privremenom uzdržavanju je da uspješnije i promptnije naplaćuje alimentaciju. Jer s problemom plaćanja, odnosno neplaćanja alimentacije se bore već dugi niz godina roditelji i mnoge institucije, ali za sada još uvijek neuspješno. I bilo je raznih ideja i pokušaja da se taj problem bolje riješi, predlagalo se osnivanje alimentacijskog fonda, pisale su se peticije, izrađivale strategije a za to vrijeme se dešavalo i još se uvijek dešava da sudski procesi traju godinama. I tim dugotrajnim sudskim postupcima čak i naši suci i sutkinje doprinose kršenju prava djece da na vrijeme prime uzdržavanje od roditelja. Dakle i sud, suci i sutkinje krše prava djece. Predloženim zakonom predviđa se da ukoliko roditelj 3 mjeseca alimentaciju ne plati, centar za socijalnu skrb preuzima plaćanje na sebe. Sporadično i manje uplate neće više biti prepreka djetetu da ostvari svoje pravo jer dosad je i uplaćenih npr. 100 kuna to to odgađalo. Vrijeme u kojem dijete ne prima alimentaciju ovim prijedlogom prepolovit će se. Dakle, umjesto 6, odnosno 7 mjeseci po novom će se već nakon 3 mjeseca neplaćanja ili djelomičnog plaćanja plaćanja alimentacije moći aktivirati mehanizmi da dijete od države dobije privremeno uzdržavanje. Više se neće dešavati da zbog nedovoljno jasno definiranih zakonskih pretpostavki Centar za socijalnu skrb npr. u Splitsko-dalmatinskoj županiji za identični slučaj ima potpuno različiti praksu u tumačenju i primjeni neke odredbe, od npr. Centra za socijalnu skrb u Zagrebu. Ovim zakonom omogućit će se jedinstveno postupanje tih centara jer su jasnije definirane pretpostavke za ostvarivanje prava na alimentaciju, propisan je postupak, uređene su pojedinosti isplate i Ovim zakonom omogućit će se jedinstveno postupanje i nadležnih državnih odvjetništava koji su u proteklim godinama uz roditelje i centre za socijalnu skrb najviše ukazivali na poteškoće u postupku i primjeni zakonskih odredbi vezanih uz privremeno uzdržavanje. Vjerujemo da ćemo i djelatnicima te institucije donošenjem ovog zakona olakšati posao i smanjiti dugotrajnost postupaka. Ironično je, ali dugotrajnost postupka može biti i prednost u jednom slučaju i to kod izricanja zatvorske kazne za one roditelje koji ne izvršavaju svoju obvezu uzdržavanja. Jer dok je osuđenik u zatvoru šansa da zarađuje i plaća privremeno uzdržavanje je naravno manja, gotovo da je i nema. Takva sankcija ne jamči istodobno realizaciju djetetovog prava na uzdržavanje već zapravo posredno i otežava namirenje tražbine. Naime, zatvorska kazna onemogućava stjecanje zarade onom koji bi trebao platiti uzdržavanje i tu je onda riječ o svojevrsnom začaranom krugu koji zapravo nikome ne donosi dobro. I s tim problemom se muče i države, što se osmišljavanja implementacije i zakonskih rješenja ove vrste, imaju puno, puno više iskustva od nas. Neki su se recimo dosjetili da roditelji koji ne mogu izvršavati svoje obveze vrijednost iznosa alimentacije mogu ili moraju odraditi kroz javne radove ili nešto slično. Ovaj zakon to ne predviđa, ali i o tome treba razmisliti po našem mišljenju i možda u nekom narednom periodu uz dopune zakona i na taj način doprinijeti da oni manje odgovorni doprinose dobrobiti svojeg djeteta ili djece ali i dobrobiti društva. A društvo, odnosno država ovim predloženim zakonom pruža pomoć u ostvarivanju djetetovih prava na privremeno uzdržavanje, ubrzava te procese i smanjuje nejasnoće u njihovoj primjeni i zato će klub HNS-a podržati preloženi zakon. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa i vama i klub HNS-a. A sada prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od 10 minuta. Na redu je poštovana zastupnica Ljiljan Cvjetović. Izvolite kolegice. Poštovani predsjedniče, zamjenica ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovim zakonom predlagatelj nesumnjivo iskazuje namjeru zaštiti djecu kojima roditelj, obveznik uzdržavanja ne plaća alimentaciju pa ovu obvezu preuzima država. Uređeno je pitanje povrata isplaćenog iznosa privremenog uzdržavanja. Privremeno uzdržavanje predlaže se isplaćivati djetetu najdulje 3 godine, pa se postavlja pitanje učinka takvog zakona i to iz razloga što su građani Republike Hrvatske sve siromašniji, opterećeni nizom ovrha a nekoliko stotina tisuća njih ima i blokirane račune. Tisuće je takvih primjera s kojima se svakodnevno susrećemo. Navest ću jedan, majka s maloljetnim djevojčicama živi u jednom gradu s minimalnom plaćom, otac obveznik uzdržavanja živi u drugom gradu, nezaposlen je, nema imovine, živi sa starim i teško bolesnim roditeljima koji imaju samo jednu mirovinu od 3000 kuna, pa niti djeda niti baka ne mogu doprinositi za uzdržavanje svojih unuka. Otac obveznik uzdržavanja povremeno dobije novac košnjom trave ili cijepanjem drva u susjedstvu ili povremenim pomoćnim poslovima na građevini u prosjeku oko 2 mjeseca godišnje. U godinu dana poslao je oko 140 molbi za zapošljavanje, ali bez uspjeha iako je nositelj spomenice Domovinskog rata. Centar za socijalnu skrb plaćao je privremeno uzdržavanje za djevojčice i protiv oca pokrenuo kazneni postupak na kraju kojega je utvrđeno da otac duguje na ime isplaćenog privremenog uzdržavanja oko 40 tisuća kuna. Otac uglavnom nema novac za kupiti kartu za prijevoz pa nije ni mogao uredno sudjelovati u postupku pred kaznenim sudom te mu je dosuđena kazna zatvora. Boravak u zatvoru pada na teret države, otac ne može vratiti isplaćeni iznos za privremeno uzdržavanje, ne može dobiti posao, a nema niti za svoj život, a maloljetnim djevojčicama prestat će privremeno uzdržavanje po sili zakona. Centri za socijalnu skrb su Zakonom o socijalnoj skrbi, Obiteljskim zakonom pa i ovim zakonom opterećeni sve većim brojem vođenja evidencija i upravnih postupaka, a državni proračun nema snagu za kvalitetno ekipiranje stručnjaka u centrima pa se gubi njihova svrha. Pomoć građanima u socijalnoj zaštitnoj potrebi ili … itekako u ovim kriznim vremenima potreban preventivni rad u pomoć u obitelji, djeci ili obvezniku uzdržavanje, primjerice u pronalaženju zaposlenja. Stoga će Klub zastupnika HSU-a amandmanom pokušati poboljšati predloženo rješenje trajanja prava na privremeno uzdržavanje. Naš prijedlog je da se u članku 8., odredba stavka 3 kojom se predlaže da dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje u ukupnom trajanju od 3 godine, izmijeni i glasi, dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje do stjecanja prava za zaposlenje. Ograničenje prava na privremeno uzdržavanje u ukupnom trajanju od 3 godine držimo nedovoljnim jer nam iskustvo govori da se i tijekom tog vremena vrlo rijetko poboljšaju financijski uvjeti obveznika uzdržavanja. Zato predlažemo da se pravio na privremeno uzdržavanje uz uvjet da se financijsko stanje obveznika uzdržavanja ne promijeni, promijeni do trenutka stjecanja prava djeteta na zaposlenje. Hvala. Hvala lijepa. Na kraju poštovana zamjenica ministrice, Maja Sporiš, završna riječ. **Sporiš, Maja** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene zastupnice i zastupnici, ja bih evo u ovoj završnoj riječi pokušala zapravo u jednom odgovoriti na ono oko čega je bilo najviše prijepora u ovoj raspravi. Dakle, ukoliko obveznik uzdržavanja, bilo radilo se o ocu, majci, baki ili djedu nema mogućnost izvršiti povrat od kuda će se naplatiti državni proračun, odgovor je ni od kuda. To se odnosi znači, jednako kao i za svaku drugu tražbinu koja se ne može naplatiti. No ono o čemu treba voditi računa da je zastarni rok 10 godina, to je najduži rok za zastaru u pravnom poretku RH, odnosno 10 godina ostavlja mogućnost ako se stvore uvjeti da se taj povrat izvrši. međutim dužnost države je da zaštiti prava i interese djece pa na uštrb oca, majke, bake, djeca i dopustite da vam na tu temu pročitam jedan citat. Odlučujući argumenti znači za takvo tumačenje zakona proizlaze iz načela da je plaćanje alimentacije, odnosno uzdržavanje djece prvenstveno u interesu zaštite dobrobiti djece i njihovog prava na dostojan životni standard za vrijeme njihovog odrastanja do punoljetnosti, kao i za vrijeme njihovog redovitog školovanja što je u skladu s međunarodnom konvencijom o pravima djeteta koju je prihvatila i Hrvatska. Djeci, najčešće maloljetnoj u doba nastanka obveze uzdržavanja ne smiju štetiti, odnosno ići na njihovu štetu pokušaji izbjegavanja obveze uzdržavanja od strane njihovih predaka. To je samo jedan dio teksta iz lista "Glas koncila" koju je napisao njihov pravni komentator, no međutim na temu bake i djeda još jednom bih napomenula, vjerovala sam da je to relativno jasno iz teksta zakona, ali vidim da nije. Znači, ako mogu oni će doprinositi uzdržavanju, a ako mogu, a ne doprinose, onda država neće uskakati i to je taj kontrolni mehanizam. Što se tiče jasnoće i izričaja zakona, željela bih samo reći da je naše mišljenje i mišljenje pravnih eksperata s kojima smo surađivali, da zakon i to je kod svakog zapravo pisanja zakona, nešto čime nas redovito upoznaju iznova, da zakon treba biti jasan onima koji ga primjenjuju, a upravo ti koji ga primjenjuju, predstavnici Centara za socijalnu skrb i Državnog odvjetništva i sudjelovali su u izradi ovoga zakona. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovana zamjenice ministrice. Imamo repliku poštovane zastupnice Đurđice Sumrak. Izvolite kolegice. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena gospođo Sporiš, neosporno je da treba raditi sve u interesu djeteta, to je neosporno, međutim i nikada nije bilo sporno da baka i djeda i zaista bake i djede i samoinicijativno pomažu, ali molim vas lijepo, ovo kako se sada navodi, da ne može ići baka i djeda na uštrb djeteta. Naći će se uvrijeđeni svi bake i djede, moja majka i moj otac imaju 3 unuke i unuka i moram reći da taj odnos je poseban, drugačiji nego prema nama djeci i ne postoji to što oni za njih ne bi učinili. Ali zar su moji majka i otac krivi ako ja jednostavno kao njihova kćer ne želim više voditi brigu o svom djetetu? Pa zar su majka i otac krivi? Osim u slučaju ako se nije dokazalo da taj njihov sin ili kćer bolesno da je umrlo, da nije intelektualno sposobno uopće odlučivati onda bih razumjela da se ta odgovornost prije države prenese na baku i djeda. Ali ako je roditelj koji je dužan uzdržavati zdrav intelektualno, fizički na sve druge načine, ali neće, bezobrazan je, neodgovoran je, pa strpajte ga u zatvor, uzmite mu sve što ima po kratkom postupku. pa zašto sve svaljujete onda na njihovu majku i oca odnosno na baku i djedu, jesu oni odgovorni? Pa nije to trgovačko društvo. Odnos bake i djeda i djece nije trgovačko društvo. U tome je problem. Ma treba sve učiniti da se u kratkom postupku može naplatiti alimentacija, po krakom postupku. postoje od 2003.godine, znači oni postoje kao obveznici uzdržavanja iz Obiteljskog zakona iz 2003.godine. Hvala lijepa. Iscrpili smo listu prijavljenih i replike i odgovore na repliku. Rasprava o tekstu je završena. Glasovat ćemo kada se steknu za to uvjeti. **Leko,